Dame i gospodo narodni poslanici, pošto sada prelazimo na polaganje Zakletve Republičkog javnog tužioca, čast mi je da u ime narodnih poslanika i u svoje ime pozdravim gospođu Maju Popović, ministra pravde u Vladi Republike Srbije,

83. stav 1. Zakonom o javnom tužilaštvu predviđeno je da Republički javni tužilac polaže zakletvu pred Narodnom skupštinom.U skladu sa tim, pozivam gospođu Zagorku Dolovac, Republičkog javnog tužioca da pristupi radi polaganja

Hvala.

pozivam Republičkog javnog tužioca da se obrati Narodnoj skupštini. **Zagorka Dolovac** Poštovani predsedniče Narodne skupštine, uvažena ministarka pravde, poštovani narodni poslanici, drage kolege i gosti, imam posebnu čast i zadovoljstvo da vam se danas obratim, kako u svoje lično ime, tako i u ime Republičkog javnog tužilaštva i svih javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije.Biti pred vama i položiti Zakletvu povodom odluke kojom ste mi poverili mandat za obavljanje funkcije Republičkog javnog tužioca,

ali i očekivanja koje imam prema svojim kolegama, prema javnom tužilaštvu kao sistemu, pravosuđu, zakonodavnoj izvršnoj vlasti, kao i samom društvu, čiji krivično pravni poredak ste me izabrali da štitim.Svedoci štitim.Svedoci smo da je u poslednje vreme postalo uobičajeno da se javno tužilaštvo smatra bitnom, ako ne i presudnom tačkom u rešavanju i usmeravanju skoro svih društvenih događaja i tenzija, iako to nije uloga javnih tužilaca u bilo kom društvu i državi.S

u očekivanju da se u skladu sa viđenjem ili potrebama određenih interesnih grupa ili pojedinaca postupanja javnih tužilaštava usmeri i time postigne određeni efekat koji po pravilu ima i svoje odjeke u političkoj sferi.Imajući to na umu podsetiću na odredbe Ustava Republike Srbije koje jasno određuju da je javno tužilaštvo samostalni državni organ, koji goni učinioce krivičnih dela i drugih kažnjivih dela i koje preduzima mere za zaštitu ustavnosti i zakonitosti.Naša dužnost je zaštita čoveka i drugih osnovnih društvenih vrednosti koje predstavljaju osnov i granice za određivanje krivičnih dela, propisivanje krivičnih sankcija i njihovu primenu, u meri u kojoj je to nužno za suzbijanje tih dela, ne zaboravljajući da se kazna može izreći samo učiniocu koji je kriv za učinjeno krivično delo.Svesna ovih obaveza, danas obećavam da ću u periodu mandata na koji ste me izabrali nastaviti da radim na unapređenju javnih tužilaštava u svim oblastima svojih nadležnosti, posebno imajući u vidu specijalizaciju i primenu novih metodologija rada, efikasnu saradnju sa drugim državnim organima, jačanje međunarodne saradnje, kao i osnaživanje kapaciteta javnog tužilaštva, kroz uvođenje novih i unapređenje postojećih informacionih tehnologija.Nastaviću sa zalaganjem za dosledno sprovođenje osnovnih principa u radu javnog tužilaštva u vidu primene načela samostalnosti, nepristranosti, profesionalnosti i odgovornosti.Posebnu pažnju ću posvetiti podršci i podsticanju javnih tužilaštava u postupanju u predmetima u kojima se kao društvo i država suprotstavljamo korupciji, organizovanom kriminalu i kriminalnim grupama, kao i drugim teškim krivičnim delima uključujući privredni kriminal, pranje novca, oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela,

u vidu direktne nadležnosti Republičkog javnog tužioca i Republičkog javnog tužilaštva još više ću se posvetiti unapređenju i osnaženju međunarodne saradnje kako putem jačanja bilateralnih odnosa, tako i kroz jačanje uloge Republičkog javnog tužilaštva u pravosudnim mrežama i međunarodnim organizacijama i nastaviću da ostvarujem izuzetnu saradnju sa međunarodnim partnerima, da obezbeđujem stručnu pomoć, kvalitet i efikasnost postupanja domaćih javnih tužilaštava u tom procesu, kao i dostavljanje podataka i dokaza koje mi potražujemo od stranih država.Iako se u određenim društvenim političkim krugovima moje dugotrajno profesionalno iskustvo predstavlja kao negativna okolnost, ja ću danas ovde pred vama reći da je upravo moje prethodno iskustvo i ostvareni rezultati u sprovođenju i zaštiti Ustavom poverenih nadležnosti i zakonom propisanih ovlašćenja Republičkom javnom tužilaštvu demonstrirali kapacitet i sposobnost da uspešno rukovodim javnim i to najvišim javnim tužilaštvom u našoj zemlji, kao i da usmeravam javna tužilaštva Republike Srbije doprinoseći time vladavini prava i efikasnom radu pravosuđa, odnosno stvaranju bezbednijeg društva za naše građane.Poštovani narodni poslanici dozvolite mi da vam se na kraju ovog svog obraćanja još jednom zahvalim na ukazanom poverenju, znajte pri tome da to poverenje niste ukazali samo meni, već i svim javnim tužiocima i zamenicima javnih tužilaca Srbije, stručnim saradnicima i tužilačkom osoblju koji zajedno svakodnevnog radimo i borimo se protiv kriminala i više stotina hiljada izvršilaca krivičnih dela na godišnjem nivou.Nažalost, to se ponekad, a čini mi se sve češće zaboravlja. Mi smo zajedno sa policijom i sudovima poslednja odbrana našeg društva od kriminala. Nekada, ne toliko savršena kao što bi mi to sami želeli, ali ipak dovoljno efikasna da značajna većina naših građana može reći da se osećaju sigurno i zaštićeno u Srbiji.Budite Srbiji.Budite sigurni da ćemo tako nastaviti i dalje.Zahvaljujem vam se na pažnji i poverenju. Zahvaljujem vam.Dozvolite mi da vam u ime svih narodnih poslanika i u svoje ime još jednom čestitam na izboru i poželim puno uspeha u radu.Ovim radu.Ovim smo završili ovaj deo današnje sednice polaganju zakletve Republičkog javnog tužioca pred Narodnom skupštinom.Zahvaljujem.